Jeg vil anmode det forrige stortings president, Masud Gharahkhani, om midlertidig å lede stortingsfor- handlingene.

Fungerende president fore- slår at den sist benyttede forretningsorden gjøres gjeldende. – Det anses vedtatt. Det foreligger fire permisjonssøknader: fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Sverre Myrli og fra Høyres stor- tingsgruppe om permisjon for representanten Lene Westgaard-Halle, begge i tiden fra og med 2. til og med 4. oktober, for å delta på den internasjonale astronautiske kongressen (IAC) i Baku, Aserbajdsjan fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Christian Tybring-Gjedde i dagene 2. og 3 oktober for å delta på konferansen om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk i Madrid

Valget vil bli gjennomført i tråd med Stortingets forretningsorden § 6 andre og tredje ledd. Fungerende president ber om forslag på Stortingets president.

(H) [13:07:59]: Ja, det gjør jeg. Jeg takker også presidentskapet for at dette blir spurt om ved denne anledning, for i fjor ble det ikke gjort. På bakgrunn av det sendte jeg en henvendelse til presidentskapet, som har endret formen og legger dette inn i teksten nå, samt at det vil bli vurdert ved gjennomgangen

Representanten Ingjerd Schou har bedt om at det blir foretatt skriftlig votering. Presidenten vil da referere forretningsordenens bestemmelse § 60 første ledd bokstav d første og andre punktum: «Ved sedler uten underskrift. Denne avstemningsmåten brukes bare ved valg og bare når det er fremmet flere forslag til samme verv, en tilstedeværende representant krever det eller forsamlingen vedtar det etter forslag av presidenten.» Det vil da bli foretatt skriftlig avstemning. Valget hadde dette resultat: Det

Det skal så velges sekretær og visesekretær i Stortinget. Presidenten ber om forslag på sekretær.

Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef. – Det anses vedtatt. Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontalen og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet – og anser denne bemyndigelse for gitt. Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på sju representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning – og anser denne bemyndigelse for gitt. Som deputasjon oppnevnes Carl I. Hagen, leder, Ine Eriksen Søreide, Kamzy Gunaratnam, Kari Elisabeth Kaski, Nikolai Astrup, Trine Lise Sundnes og Guri Melby.